se tiče ovoga što smo do sad čuli na moje izlaganje nijedan jedini odgovor na sve što sam rekao nismo čuli, osim ličnih napada tabloidnih na mene da sam ukrao novac, da sam se nudio da budem ministar i to je sve na nivou kao kad vaš predsednik Vučić kaže da sam ja osnivač Zemunskog klana i imam za sada desetine presuda pravosnažnih protiv tabloida za te neistine koje govorite o meni.Što se tiče gospođe Brnabić, razumem da nju niko ovde dva dana ne hvali, pa ona mora sama sebe da hvali, žao mi je tako kako je, ali ne brinite se što se tiče hapšenja neće to niko od nas da radi, to će raditi institucije kada dođe vreme za to, kada budu one bile slobodne kada se bude poštovao zakon i Ustav ove naše zemlje.24/2 JJ/MĆNaravno, što se tiče rezultata po čekovini, ja bih vas pozvao da pogledate rezultate na biračkom mestu 140 na Novom Beogradu biračkog mesta Aleksandra Vučića. Lista koju je on nosio 21,9%, lista koju smo nosili ja i koleginica Marinika 55,38%. Dva i po puta na biračko mesto Aleksandra Vučića je lista „Srbija protiv nasilja“ više osvojila.A,

i Vlade Srbije koja je smanjila penzije, vodi Srbiju u NATO, koja priznaje nezavisno Kosovo, upropastila srpsku ekonomiju, upropastiće srpsku porodicu, izjavio Milenko Jovanov. Slažem sve sa vama, samo me zanima kako imate obraz da sedite sada tu i posle ovoga

on je prosto tada bio u koaliciji sa SNS, pa se valjda osetio lično povređenim i pogođenim. Tako da u svakom slučaju, evo, ja, ako ste se toliko uznemirili zbog toga, evo ja vam se izvinjavam što sam i vas tada, tada u tom kontekstu napao, ako ste našli u tom smislu uvređenim ili na bilo koji drugi način pogođenim, pa mi u drugom mandatu 256 put citirate jednu te istu stvar.Ja se samo Aleksandru Vučiću nisam preporučivao da mu budem ministar, niti sam zato došao da podržim i jedna velika razlika postoji, što je mene u SNS Aleksandar Vučić pozvao, a vi ste se nudili preko Majkla Devenporta. To je velika razlika između mene i vas i zato vas nije ni primio jer mu sluge stranih ambasadora ne trebaju, a posebno Britanaca. To pod jedna.Pod dva, što se tiče toga da ponovo ponavljate istu priču od juče, dakle, ne mogu da verujem, vi imate napisane govore, vaši mediji imaju napisane već unapred naslove, jer apsolutno nema veze šta se ovde dešava, vi kao Švaba tralala terate to svoje, nema kraja, nema konca, nema ničega. Mi dva dana govorimo ovde o Ani Brnabić i apsolutno sto puta smo rekli da nam je čast i zadovoljstvo što je predlažemo i to su rekle i kolege, sve kolege iz koalicije. Dakle, apsolutno jasno i nedvosmisleno rekli šta o njoj mislimo, ali ne, neko je napisao negde da treba da se kaže kako niko Ani Brnabić nije rekao ni reč i to ćemo da ponavljamo 15 dana, nema veze što istina demantuje. I, to je to. I, to je to. To je prosto neverovatno koliko je to već došlo do ispranih mozgova koji nisu u stanju prosto više ni da procesuiraju ono što se u njima dešava, u njihovoj okolini, tamo gde prisustvuju, da jednostavno vide ono što se dešava i da kažu – u redu, nije ono što smo zamislili. Ne, mora da bude ono što su oni zamislili i pričaju ono što su oni zamislili, nema veze šta se dešava, šta nije tu.Sa nismo ni mi čuli odgovore kada ćete prestati da se pozivate na poslanički imunitet. Dakle, dokle mislite da zadržavate postupke koji se vode protiv vas tako što se pozivate na poslanički imunitet i tražite da se zastane sa postupkom, valjda ne znam do kada. Dakle, ako već poštujete institucije, pokažite to na svom primeru, pokažite da poštujete institucije tako što ćete konačno se javiti na sud i odgovarati, biti dostupni sudu. A kupovina kombinata po Vojvodini Darka Šarića godine i kasnije i to ste zaboravili, pa to je posebna tema. A to koga su oni spominjali, koga nisu i tako dalje, polako, to će sve lepo da se rasčivija, pa će svi lepo da odgovaraju kao što je i Šarić u zatvoru, tako će i svi drugi kriminalci biti u zatvoru.25/1 to je razlika između nas i vas. Jer znate mi da se plašimo kriminalaca na način na koji ste se plašili vi oni bi verovatno stradali prilikom hapšenja kao što su stradali neki da ne bi propevali, da ne bi govorili. Apsolutno vam je sve jedno šta će da pričaju, biće svi privedeni i svi će da odgovaraju a kada će doći na ove kriminalce sa kravatama koji su opljačkali sve što su mogli ja se nadam ubrzo, samo da prestanu da se kriju iza poslaničkog imuniteta, samo da se prestanu da se kriju iza poslaničkog imuniteta, da počnu da dolaze na sudove a da i oni odgovaraju i da budu tamo gde im je mesto. Hvala. Hvala vam.Ja sam zadivljena. Zadivljena sam. sam. Teško nije, vi me svaki put zadivite, tako da izgleda da nije.Dakle, da vam kažem pričate o glasovima koje je doveo Aleksandar Vučić na Novom Beogradu ajde da pričamo o glasovima koje je dobio Aleksandar Vučić na svoje ime i prezime na izborima za predsednika Republike Srbije. To je da vas podsetim 2 miliona 224.914 je glasalo za Aleksandra Vučića.

da glasaju na teritoriji Kosova i Metohije jer se nadao da će neko time da pomogne vašeg kandidata gospodina Zdravka Ponoša, koji je na tim izborima uz podršku svih vas zajedno, svih vas zajedno, plus Aljbina Kurtija dobio 698.538 glasova.Dakle, Aleksandar Vučić, ako ćemo da pričamo o glasovima, dobio je

i dalje pričajte o Aleksandru Vučiću, zato što nailazite ljudi na zid, od kog se svaki put odbijete, dodatno povredite i onda dodatno padate dole, tako da poslušajte predsedavajućeg, čovek je vrstan matematičar, čovek je jedan od najboljih naučnika na svetu, hoće da vam pomogne, saslušajte ljudi. Hvala.

Zašto da ne iskoristimo ova dva minuta kada već možemo. Dakle, rečeno je malopre, tabloidne optužbe, ništa utvrđeno na činjenicama itd. Evo čisto jezikom činjenica, o ugovorima potpisanim Ministarstva ekonomije regionalnog razvoja, NSZ i Nevladine organizacije Fond za unapređenje resursa građana, tokom 2009, 2011. i 2012. godine. Možemo sve po datumima i po iznosima, ali to sve lepo kada se sabere, to vam je onih 55 miliona. Hajmo malo dalje o faktima.Zapisnik sa formiranja tog udruženja, gde kaže da je generalni sekretar ovaj malopre što kaže da nije to istina, ko je potpisao ovaj zapisnik, predsedavajući Ljubiša Knežević, ima potpis. Ko bi to mogao biti? Ko je potpisao ovaj zapisnik koji kaže da je u istom tom udruženju isti taj čovek postao član upravnog odbora malo kasnije, ima pečat, ima potpis, opet neki Ljubiša Knežević. Ali otkud sada ovaj potpis? Pošto tu pored njegovog potpisa, stoji njegovo ime i pečat, on daje ovlašćenje u ime tog udruženja, pazite privatne nevladine organizacije njihove porodične, koja je uzela onih 55 miliona koje su dali sami sebi.Ja gledam ovaj potpis i pitam se da li je moguće da je falsifikat, a onda gledam potpis tog čoveka od juče gde se upisao za putne troškove, isti potpis.Pa onda da proverim, ne budem lenj, ovaj ovaj današnji spisak gde se takođe upisao za putne troškove, neverovatno, isti potpis.25/2 VS/SĆZnate šta ja mislim, kada zatraže fakte i činjenice, samo se posle dobrano pokaju, tako su se pokajali i za ove izbore, ali je lepo što priznaju da su ti izbori bili dobri, relevantni i kvalitetno organizovani, lepo je što su zadovoljni njihovim rezultatima, na predsedničkim izborima svi zajedno kad se saberu imali su više nego dvostruko manje, u odnosu na Aleksandra Vučića. Na ovim poslednjim parlamentarnim, samo milion glasova razlike.Naša poslanička grupa na osnovu tog rezultata, ovde ima apsolutnu većinu mandata, a vi ste u prošlom mogli da sazovete vanrednu sednicu bilo vas je dovoljno,

progledale sve jazbine i kanali na visoko podigli se sutereni, svi podmukli, svi prokleti i svi mali, postali su danas naši suvereni,

reči na koje dobacuju i vređaju poslanici SNS, stavio je na papir veliki Vladislav Petković Dis, 1910. godine, pre 114 godina. Danas na najbolji način opisuju vreme u kome živimo, strašno vreme, vreme najcrnjeg ne opadanja gospodo, nego propadanja Srbije, godine vlasti koalicije naprednjaka radikala i socijalista će se jednog dana izučavati, kao godina najveće sramote i beščašća u istoriji Srbije i našeg naroda.Posledice već osećamo, a osećaće ih i generacije koje dolaze isto kao što osećamo i posledice onoga što su radili ovi isti Miloševići i Šešelji devedesetih godina kada su bili vlast. Koliko je ovo vreme strašno, pokazuju činjenice da je za ovih 12 godina vlasti SNS, broj stanovnika Srbije smanjen za više od miliona.Godine 2022. u EU je otišlo 75.000 ljudi, a 2023. godine se u Srbiji rodio najmanji broj beba u poslednjih 50 godina, 60.813, dakle 1.430 manje nego 2022 godine.Da je vreme strašnog propadanja, pokazuje i to što imamo najveću inflaciju u Evropi, što uz Mađarsku imamo najveći rast cene hrane u Evropi, što je zaduženost povećana za 2,5 puta. Više nas je zadužio Vučić, nego Karađorđevići, Obrenovići, komunisti Milošević, Koštunica i Tadić zajedno.Za ovih strašnih 12 godina, obrazovni sistem je devastiran, položaj profesora i nastavnika je srozan, na rukovodeća mesta dolaze ljudi koji nemaju nikakvo znanje ni obrazovanje, koji su uzeli lažne diplome lažnih fakulteta. Broj dece upisanih u prvi razred osnovne škole, za vreme ove vlasti smanjen je 14 posto, a broj srednjoškolaca za 20 Zdravstvo nam je u raspadu, ni nekoliko novoizgrađenih bolnica ne može da sakrije činjenicu da u sistemu zdravstvene zaštite, bar danas radi sedam hiljada lekara i sestara manje, nego pre 12 godina.

kraju 2023. godine imali smo 183.000 goveda manje u stočnom fondu, 1.139.000 svinja i 4.604.000 živine nego pre 12 godina. Ovo su zvanični podaci države Srbije.Udišemo Srbije.Udišemo najzagađeniji vazduh u Evropi, jedemo najslabije kontrolisanu hranu u Evropi, kupujemo najskuplji benzin i živimo u državi od koje su po stopi korupcije

političkog, koga čini Srpska napredna stranka, gospodo, vi ste politički deo te grupe, militantnog, koga čine razni Belovuci, Šarići, Prelići i batinaši, huligani sa kojima se viđaju i sarađuju najviši funkcioneri, poput generalnog sekretara Vlade Novaka Nedića, čelnika policije Stefanovića i Dijane Krkalović i institucionalnog, koga čine delovi tužilaštva policije BIA, pravosuđa, poreske uprave i svi ostali koji čuvaju kriminalce i lopove lojalne režimu i četvrtog, medijskog, sastavljenog od desetine tabloida, portala i svih televizija sa nacionalnom frekvencijom, koji lažu narod, veličaju predsednika, uništavaju svakoga ko se drzne da kaže svoje mišljenje.Na čelu ove organizovane kriminalne grupe je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ova grupa je za 12 godina ukrala desetine milijardi evra, a da ne bi odgovarala za to pokrala je izbore 17. decembra.Mi smo na izbore izašli svesni krađe koja se dešava kroz medije koji vam daju pola miliona glasova, koje ne biste imali da postoje profesionalni i slobodni mediji.Kroz

jer svako vidi kada je u Leskovcu na biračkom mestu broj 78, selo Drvodelje, od 181 birača navodno glasalo 164 birača, 91%, 157 SNS i SPS, mi i kolege iz koalicije NADA po jedan. Svi znaju da je to nemoguće, jer 10 do 15 ljudi nikada ne glasa na izborima i ne znaju, nisu tu, ne žive više tu. Isto je bilo na biračkom mestu u selu Gornje Krajince. Od 565, glasalo 489 svako ko vidi ovaj objekat u Prešernovoj 21 na Voždovcu zna da ovde ne može da živi 51 čovek, a toliko ih je, evo spisak po imenu i prezimenu i matičnom broju, prijavljeno. Većina žive u Višegradu, u Loparama.Svako zna, kolege iz CRTA-e su objavile, da u ovoj zgradi, koja nije završena, Danilova 9, 100 metara razlike, ne može da živi 129 birača, a toliko ih je prijavljeno. Ovakvih primera je na stotine.Svi u Srbiji znaju da kupujete glasove, svi znaju da ucenjujete ljude za posao, ali i desetine drugih koji moraju da nađu, glasaju za vas.Svi

RTS, koji bi trebao da bude Javni servis Srbije, da narodu kaže istinu, a koji 90 dana ćuti. I ne samo to, RTS je sebi dozvolio

GD/IRPitali su ti neljudi iz RTS-a roditelje mrtve dece, koji su se okupili da obeleže rođendan jedne od ubijenih devojčica - šta radite, bre? Sram da vas bude Bujoševiću, Stefanoviću i svi ostali.Već 90 dana vam govorimo

da su izbori neslobodni, da je promenjean volja naroda i da vaša vlast nema legitimitet. Na sve argumentovane primedbe, vi odgovarate lažima o nama, ali ljude koje ste pozvali čuvenim „pa šta“, nazivate ih albanskim lobistima, neprijateljima Srbija.Pa, što ste, gospodo, te albanske lobiste zvali? Što su se sa njima viđali predsednik i premijerka? Izbore ste pokrali bahato i brutalno. Mislite, može vam se. Mislite da ćete lažnim skokovima u budućnost naterati ljude da zaborave prošlost, a da ćete sakriti sadašnjost?Gde je, gospodo, doskočio „Mercedes“ za koga ste rekli da stiže u „Ikarbus“? Gde je doskočila finska „Sisa“ za koju ste rekli da dolazi u FAP? Gde ste, gospodo, skočili sa borbom za Kosovo i Metohiju?

Pozvali ste ljude da izađu iz srpskih opština, iz policije, bojkotovali izbore da bi danas taj isti narod terali da moli Kurtija da ponovo raspiše izbore, da bi nam predsednik objašnjavao da je ranije trebalo da pustimo tablice, Albanci vide naše puteve.Pokušali smo mnogo puta da vam kažemo da nije dobro to što radimo, da apelujemo na vas da budete drugačiji, da prestanete da vređate, da iznosite istine, da širite agresiju. Upozoravali smo do čega to može da dovede. Pokušali smo da razgovaramo.Ja sam razgovarao sa Aleksandrom Vučićem, platio političku cenu toga, da dam svoj doprinos da stane ovo ludilo. Nismo uspeli. Pokušali smo da oko tema kao što je Kosovo u ovoj istoj Skupštini postignemo nacionalni konsenzus, da pošaljemo ljudima u ovoj zemlji poruku da smo odgovorni, da to što drugačije mislimo ili glasamo nije razlog da se smo da zajedno usvojimo zakone koji će pomoći onima koji su najugroženiji, da usvojimo zakon o alimentacionom fondu, da zbrinemo majke i decu koje često prolaze pakao posle razvoda, da usvojimo zakon roditelj-negovatelj, da olakšamo život svim roditeljima koji imaju decu koja ne mogu sama o sebi da se brinu i ništa od toga niste prihvatili. Svaku stvar ste odbili. Sve ovo znaju milioni ljudi u Srbiji.Mnogi se plaše da kažu istinu, jer znaju kakve su posledice. Zato mnogi ćute, ali istina uvek nađe put. Ni car Trojan nije mogao da sakrije kozije uši, pa neće ni lažni car Aleksandar Vučić moći da sakrije šta je sa svima vama zajedno uradio od Srbije. Vidi to narod, vide ljudi i svi znaju da je kraj ovog režima blizu. Samo vama to još niko nije rekao.Evo, ja vam kažem, spremajte se, približilo se. Uskoro ćete odgovarati za sva zlodela koja ste nad ovim narodom, nad ovom državom, ali i nad nama koji smo se javno protivili ludilu koji ste kreirali i počinili. Bez obzira šta ste nam radili, bez obzira na proterivanja, izbacivanja dece iz vrtića, paljenja automobila, otpuštanja, razbijanjem glava metalnim šipkama, bez obzira na laži i vređanja, bez obzira na pakao koji ste priredili nama i našoj deci, milost od vas nikada nismo tražili, ali znajte nećemo je nikome ko je bio deo kriminalne zločinačke organizacije ni dati. Profesionalna policija i profesionalno tužilaštvo će se baviti svakim ko je kršio zakon i svako će biti izveden pred lice pravde.26/3 Ani Brnabić nisam rekao ni reč, jer je nebitna kao, gospodo, i svi ostali. To da ste nebitni nisam rekao ja, to vam je rekao vaš predsednik u Šumicama, rekavši da zbog vas takvih kakvih ste, da nema njegovog imena u imenu liste, niko ne bi glasao.Rekao vam je da ste najgori, a vi ste aplaudirali i vikali – jesmo, mi smo najgori. Rekao vam je – ništa ne vredite, a vi ste vikali – tako je, predsedniče, ništa ne vredimo. Rekao vam je – vi ste... tri tačke, da ne citiram, a vi ste vikali – tako je, mi smo... tri tačke.Imate li bar P od ponosa, gospodo? Šta kažete kada dođete kući i pita vas sin tata, rekao ti je Vučić da si ti...? Šta mu odgovorite? Ćutite.Razvili ste, gospodo, crno vreme propadanja, najcrnje, ali ima jedna dobra vest za građane Srbije, bliži mu se kraj. Promene su počele, ništa ih više ne može zaustaviti.27/1 vam još nešto kažem, hteo sam posle ovog govora odmah da odem da ne slušam vaše laži, ali su mi moji saradnici rekli da bi ispalo da bežim i ostao sam. Ali, da vam kažem unapred, ako mislite da ću se ja braniti i dokazivati vaše laži, onda grešite.Vidite ove foldere ovde, 135 presuda, 118 sudija je reklo da lažete. A spremio sam i jedan da stavim vaše presude, optužnice protiv mene i krivične prijave koje tužilaštvo procesuira.

umesto da dokazujem vaše laži, ja vas upozoravam da ću na svaku vašu laž odgovoriti istinom o jednom od vas. I sada ću, pošto očekujem vaše laži, a i pomenuli ste me sto puta do sada, strpljivo sam ćutao, unapred ću vam dati jednu repliku, a posle ću odgovoriti na ostalo. To je tzv. napredna replika, pre nego što oni uopšte krenu. Ona je pitanje, gospodo. Kako je moguće da čovek koji čitav život radi u državnoj firmi nosi Balmain duks od 800 evra i slika se u njemu? Kako je moguće da plaća stranu školu za svoje dete koja košta više od 20.000 evra godišnje? Kako je moguće da mu partnerka, koja isto radi u državnom sektoru, vozi Rendž Rover od 100.000 evra? Da vam pomognem da lakše odgovorite, u pitanju je visoki funkcioner vaše stranke, član glavnog odbora, koji se zove Andrej Vučić. Ja ga pitam odakle mu pare za sve ovo? To je moje pitanje.Da vas upozorim, ako budete lagali o meni, nastaviću da govorim istinu o vama sve dok ne dođem da govorim o Oskaru, o Aleksandru Vučiću, šefu vaše kriminalne organizacije. Hvala.

konačno Dragan Đilas i ja da se vidimo licem u lice i da kažemo nekoliko stvari.Dakle, samo da građane podsetim na to da sam dva puta reizabran na mesto potpredsednika stranke Slobode i pravde, da su mi stranku oteli, da je stranka Slobode i pravde nastala od stranke Zelene ekološke partije, kojoj sam ja bio predsednik.Ako hoće istinu, sad ćemo da je iznesemo. Ja znam ko mu je napisao ovaj tekst, jer prepoznajem tekst, a gledajte građani samo ko snima tamo iza njega, a onda će da fingira kako je Dragan Đilas razbio SNS, poslanike u Skupštini,

je mene optužio na jednoj zavisnoj televiziji da sam uzeo 350.000 evra od njega. To su te laži koje on iznosi. I, kaže rekli mu njegovi poslanici. Hajde da vidimo gde je taj poslanik.On kada podnese tužbu protiv mene, podneo je i otišli smo na sud, strpljivo sam slušao i ćutao. Kada je trebalo ja da govorim, on je, naravno, otišao. Baš kako i Marinika Tepić, kada smo trebali da imamo duel na RTS naprasno se razbolela i nije mogla da dođe na taj duel.Građani Srbije, da znate, ja ću svu istinu u narednom periodu ispričati o Draganu Đilasu, Mariniki Tepić i Stranci slobode i pravde. Neću se zaustaviti ni jedne sekunde, a toliko toga ima. Najmanje o moralu može on da priča, najmanje o Srbiji može da priča Marinika Tepić, a najmanje o Kosovu Borko Stefanović. To su ti ljudi o kojima oni ne mogu. U istoriju ćete da idete, bre, onu istoriju laži, prevaranata,

Hvala.Uvaženi predsedavajući, član 107.Molim kolege od preko puta da ne budu nervozne.Ja nisam doktor, ali drago mi je što je tu moja koleginica koju zaista uvažavam, gospođa Dejanović, i voleo bih da potvrdi da li je tačno da čovek kada ne govori istinu i kada mnogo laže, kao što je to radio Dragan Đilas, da mu se suša usta i tresu mu se ruke? Njemu su papiri poispadali koliko su mu se tresle ruke, a vodu je pio, što su građani mogli da vide u direktnom prenosu, nekoliko puta, što je doktorski dokaz o njegovoj laži.Kažu laži.Kažu kod mene u selu u Šumadiji, jednom divnom selu, Glibovcu, ne laje pas zbog sela nego zbog sebe. Tako i prethodni govornik kada je govorio da je išao kod predsednika Aleksandra Vučića da mu ponudi nekakav dijalog, nekakav mir, nekakav napredak, nije govorio istinu. Išao je da kuka za svoje mesto da ga Aleksandar Vučić opet vrati da bude gradonačelnik Beograda. I kada je Aleksandar Vučić to odbio, onda je on postao njegov najveći protivnik. Aleksandar Vučić to nije želeo da uradi, jer ima srazmere lopovluka, beščašća kojim je Dragan Đilas obeštetio sve Beograđane i sve građane Srbije.Voleo bih da nam je ovde govorio o svojih 619 miliona koje je ukrao dok je bio vlast. Voleo bih da je govorio o mostu koji je najskuplje plaćeni most na svetu, koji je izgradio ovde. Niti je bila njegova ideja, niti se gradilo po njegovim projektima, niti je on taj most finansirao, već država Srbija, a taj most je projektovao još pokojni pokojni Bogdanović.Što se tiče „Dajrekt medije“, voleo bih da ovde hrabro odgovori na čijem placu je nastala „Dajrekt medija“, „Dajrekt medija“ nastala na placu koji je Dragan Đilas ukrao od Demokratske stranke dok je bio njen predsednik. O tome da je tukao svoju suprugu i svog tasta zaista ne želim da govorim o tome, više puta je iznesena ista, ali sudije nisu želele da postupaju po tom predmetu zato što su sudije 2010. godine postavljane tako što su svi predsednici predsednici opštinskih odbora DS morale da potpišu da je sudija podoban da bi vršio svoju funkciju i bio sudija. To je politika Dragana Đilasa.Kada govori o deci, treba da se stidi. Najveći pakao su proživela deca Aleksandra Vučića. Ne postoji ni jedan dan i ni jedan sat da ružno ne govorite o ženi, deci, bratu, sinu, čak i o malom sinu koji ima šest godina, predsednika Vučića. Vi ćete ući u knjige i udžbenike političkog beščašća. Sram te bilo, Dragane!

obzirom da je Poslovnik u pitanju koji ste vi prekršili, naravno, potpuno svesni, sigurna sam da ste pažljivo slušali predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, koji je i sam rekao da neće da odgovara na laži drugačije nego istinom, i to razumem da boli, ali vi morate, kao što sam ja zabrinuta za vas još od juče, vi morate da brinete o poslanicima, gospodine predsedavajući.28/1 TĐ/MP 14.40 – 14.50Imate ovde u prvom redu doktora Bačevca, poznati kardiolog. Dajte, zamolite ga da pomogne ovim ljudima koji se utrkuju ko će u ovom procesu inicijacije više da se prospe i moralno, i etički, i politički, i ljudski, kao ovaj Hajnekena, kao onaj pre njega. Znači, ljudima je loše i vi morate da reagujete. Ja sam mislila da lekar reaguje sam kada vidi da su ljudi u predinfarktnom stanju. Znate da ne treba neko da pozove, ali pošto doktor ne reaguje, apelujem na vas možda bolje vidite, jer ovaj je iza njega.Ovaj njega.Ovaj što trči po sali, kako su ga oni nazivali Hajnekena, jel vama to normalno, trči čovek kao cirkuzant, zaskače Ćutu iza leđa, cepa mu transparente. To nije normalno, profesore. Nije normalno.Dakle, upristojite ovu sednicu. Ja ću se držati onoga što je Dragan Đilas rekao. Ovo je Poslovnik. Na vama je odgovornost da ne dozvolite da vam ljudi popadaju ovde po sali. Razumete. Morate da brinete o njihovom zdravlju. Ovog su optuživali da je popio 5.000 litara piva. Ja ne znam, valjda, što je problem što neko pije vodu. Tako da to neka raskrste među sobom. Hvala. Radenović** Pitanja koja vi potežete su jedna od najtežih pitanja u ljudskom rodu. Pazite, zašto su ljudi takvi? Nas je priroda stvorila, i to je najteže pitanje u nauci. Zašto se ljudi sukobljavaju? Meni često padne na pamet kada neko izgovori nešto protiv… Ja se sećam, nemojte da se ljutite, u prošlom sazivu šta ste vi pominjali gospođi Brnabić i ja odem kući sam tamo i razmislim, reko kako to, da da li ima smisla, prosto mi je bilo nejasno da možete to da kažete.Vi sada to doživljavate možda od drugih kolega. Pazite, da se razumemo, vi ste mladi vam.)Ne, ne. Naš pesnik Dučić je rekao, ja sada imam 76 godina, bilo bi dobro kada bi godine mogle da se računaju unazad, jer stekli smo veliko iskustvo. Znači, pitanja koja vi pokrećete i ostali, evo tu je profesorka sa Medicinskog fakulteta, to su najteža pitanja bitisanja ljudi, pazite. To su najteža pitanja. Sada, zašto neki poslanik govori to što govori je verovatno na osnovu nekog iskustva ili prosto ima stav o tome, ali da vam kažem nema smisla.Ja sam zauzeo stav da nikoga ne opominjem. Jednostavno neka svako kaže ono što misli i opet ne bismo dobili odgovor na ono glavno pitanje. Zašto se ljudi sukobljavaju?Vi možete kod Marića i na drugim televizijama da slušate razne analitičare, ali niko nema odgovor zašto su Rusi napali Ukrajinu, odnosno zašto Izrael ubija dnevno toliko i toliko dece, mnoga deca nemaju jednu ili drugu ruku. Bolje da mislimo na to, pa bismo možda došli do nekog zaključka relativnosti našeg postojanja.Tako da ja sada opominjem gospodu poslanike, ne pada mi na pamet, zato što mnogo su teška pitanja. I sada ovo ovde, sve poslaničke grupe moraju da se dogovore da preko godine neki delovi tih grupa imaju sastanke, u stvari da predlažu ideje. Šta je rekao ovaj naš advokat, koji je i stariji od mene, iz Gradske skupštine, Fila, znači voditi politiku to znači sučeljavati ideje. Sučeljavati ideje. Vi propuštate da odete kod predsednika pa da mu date neku ideju šta da se uradi, jer ovo što kaže gospodin Đilas, u redu je, ali pazite, malo je paradoksalno kako narod u Srbiji da toliko glasova ovoj opciji.Dajem

da konačno lično vidim tog lidera opozicije Dragana Đilasa, koji se krije svaki put iza svih ovih ljudi, pre svega Marinike Tepić, ali doduše i Miroslava Aleksića, i lično da vas pitam, gospodine Đilas, kako može da postoji čovek kao vi koji, kao gradonačelnik, uzme odmaralište za decu i omladinu od te dece i da ga za rijaliti „Veliki brat“ i izgradi kuću za „Velikog brata“, da zarađuje na tome i uzme odmaralište od dece da bi se on bogatio, kao gradonačelnik potpiše to sa svojom produkcijskom firmom? Satisfakcija mi je da vas pitam u lice kako to neko sebi dozvoli i kako živi posle toga? Vi pričate o dukserici Andreja Vučića, prijavili ste 619 miliona evra posle 10 godina bavljenja politikom. Da li vi razumete da je to 172 hiljade evra svakog dana da bi došli do 619 miliona evra.Dame evra.Dame i gospodo, poštovani građani, 172 hiljade evra svakog dana, pa tako iz dana u dan, nedelje u nedelju, meseca u mesec, godine u godinu, 10 godina,

nezaposlenost mladih 51%, dok je minimalna plata bila 150 evra, dok je prosečna plata u ovoj zemlji bila 330 evra mesečno, vi ste 172 hiljade evra svaki dan uzimali od ove zemlje i pojavljujete se ovde. Sram vas bilo! Da, postoji velika razlika između Aleksandra Vučića i vas, ogromna razlika, u pravu ste, kao crno i belo. Znate li koja je razlika? Kada Aleksandar Vučić da svoje ime jednoj listi ta lista pobeđuje i vi ne možete nikada da je pobedite, kao što ste pričali u Strazburu, a vi kada date svoje ime kao lider opozicije listi, za tu listu niko neće da glasa. Vi ste jedini lider opozicije na svetu koji ne sme toj opoziciji da pozajmi svoje ime zato što će uvek izgubiti.

Vladimir Orlić. **Vladimir Orlić** Dok smo gledali kako ovaj najveći među svim velikim liderima bivšeg režima sriče i vežba, živo nas je zanimalo šta ćemo da čujemo i stvarno je bilo za pamćenje, sve redom.Hvala gospođi Brnabić što nas je podsetila na ono što je najvažnije, jer malopre kada je mahao onim registratorima, a to je izgleda deo koji nije dobro uvežbao, jer nije ni svestan šta je time dokazao, dokazao je da ima 120 sudija pod svojom kontrolom u ovom trenutku. Toliko o diktaturi. Toliko o represiji. Nije to bilo baš najpametnije, ali neće jezik nego pravo. Ako je trebalo obim onih registratora da ih impresionira, znate li koliki su registratori u kojima se nalaze finansijski izveštaji njegove četiri firme, finansijski izveštaji koje je sam potpisao Dragan Đilas i u kojima je sam prijavio 619 miliona evra prihoda za vreme dok je bio na vlasti? Desetostruko su obimniji od onih malopre.Priča o kriminalu. Na šta misli? Na ovog njihovog, kako im se zvao ovaj, poverenik njihove partije za Kuršumliju, jel Bakić beše, slikao se Đilas, evo sede zajedno u prvom redu na skupu, a sedam dana kasnije ovaj njihov stranački funkcioner uhapšen sa 66 kila droge i nelegalnim oružjem.Hoćemo o kriminalu? Gde vam je Menandez? Kurtijev lobista, ima nekih problema što je uzimao neke pare mafijaške od ovih Kurtijevih finansijera u Sjedinjenim državama. Hoćemo o kriminalu? Evo vam o kriminalu, ali i o medijima. Pisala Verica Barać u svom čuvenom Izveštaju iz 2011. godine, a gde je objasnila kako je zloupotrebom moći, zloupotrebom funkcije, zloupotrebom resursa Dragan Đilas uzimao pare koje pripadaju narodu iz narodne kase i na nivou grada i na nivou Republike. Trgovao čuvenim sekundama na RTS-u, ali ni po jada šta je tek radio po gradskim preduzećima, a i drugim državnim. Jel bila možda Verica Barać bot Aleksandra Vučića iz 2011. godine? Nije vas sramota da uopšte pominjete bilo koga drugog nakon ovoga što se vi uradili, najgori od najgorih, uvek bili i ostali i jednu stvar samo hoću da vam kažem na kraju.29/1 DJ/CG 14.50-15.00Pošto volite da mašete nekim odlikovanjima, imam i ja jedno za vas. Evo sam vam spremio orden zlatnog Kurtija sa ukrštenim Violama u vencu od Šidera, kao pokazatelj vaše prave suštinske politike u kojima ste visine dostigli, nebesa ste probili. To je vaša politika i to je vaše lice.I pošto voli Petkovića Disa, šta može da očekuje Đilas zajedno sa ovom svojom kamarilom na sledećim izborima. Rekao im Petković Dis, za njih nikada, nikada bolje, nikad biti neće.

Neko je ipak pomenuo, čim ja imam pravo na repliku, SPS.Ovo je moje prvo obraćanje u ovom sazivu. Mislila sam da se neće razlikovati ovaj saziv od prethodnog, ali hoće. U prethodnom nismo slušali stihove tako cenjenog pesnika kakav je bio gospodin Dis. Nismo slušali ni jeftini pokušaj da se okrive neki ljudi koje ste nekada silno hvalili. Jedino što se ne menja kod čoveka su ime i prezime, najčešće.I zabluda je ako neko misli da kada promenite stranku ili partiju, zaboravi se sve ono što ste bili u prethodnom mandatu, pa tako uvaženi gospodine Đilas, zahvaljujući toj SPS kojoj ste toj SPS kojoj ste posvetili između ostalog te stihove, postali ste gradonačelnik Beograda. Tada nismo bili crni, nego kao i danas crveni, ali vam nismo smetali. Danas vam smeta matematika koja je posledica volje naroda.Pokušavate da spakujete sve ono što vam se sviđa u realnost koju bi trebalo da prihvati Srbija. Bojim se da ste omašili, osim što za recitovanje, zaista mogu da vam čestitam.

SPS sam imao odličnu saradnju, gospođo Paunović. Mislim da smo zajedno u Beogradu puno toga uradili što se tiče škola, obdaništa, mostova i svega ostalog. Nikada o tome ne bih rekao ni jednu lošu reč.Što reč.Što se tiče toga kako ja postojim gospođo Brnabić, to ste postavili pitanje, tako što su se moji roditelji upoznali, zavoleli, vodili ljubav i ja se rodio. Eto tako to obično izgleda.U Strazburu nikada nisam bio, ništa nisam mogao da govorim.Niste mi odgovorili kako Andrej Vučić sa platom u državnoj firmi može da plaća ono što plaća? Mislim da su vam javili. Spremite se da odgovorite.Što se tiče vas gospodine Orliću, dosta ste me vređali. Moram da vam kažem da ja slušam o vama godinama da ste vi ušli u SNS zbog kockarskih dugova koje niste mogli da vratite. Da vam kažem, ja u to apsolutno ne verujem. Da ste ušli zbog toga, vi ste već vratili to. Ja mislim da ste vi tu što nemate ni morala, ni poštenja, ni časti, što ste jedan lažov i što tako super odrađujete poslove za velikog šefa.Još šefa.Još jednom da vas upozorim. Na svaku vašu laž o meni, ja ću istinom o vama, pa ćeraćemo se još. Videćemo gde ćemo da završimo. Hvala.

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja se radujem što moja pokojna majka nije bila ponovo žrtva prethodnog govornika. To je čovek koji je meni opsovao nekoliko puta majku na prethodnoj sednici i pri tome nekoliko puta i zapretio.Dokaz navodnog njegovog ne kažnjavanja je i to što tužilaštvo ni jednog trenutka nije pitalo, a bilo je 300 svedoka, da li treba da procesuiraju krivično delo pretnje? Koliko znam, pretnja je krivično delo, sem ako ga ne učini miljenik tužilaštva i sudova, Dragan Đilas. Dakle, čuvenom reformom i deformom za njegovo vreme imamo sudije koji su maltene članovi njegove stranke, a „Proglas“ je najbolji dokaz za to.On nije kažnjen, ali sam zato ja kažnjen za govor u Narodnoj skupštini, a on nije kažnjen ni za pretnju. Dame i gospodo, on je rekao i reklamiram član 103, on je rekao i sledeće – tri tačke. Ja sam razumeo – tri pljačke, da je on govorio o tri pljačke koje je izvršio prilikom bogaćenja na seckanju magle.

u svojim firmama prihodovao 700 miliona evra, a na ovom javnom delu dok je bio „kradonačelnik“ zadužio Beograd 1,16 milijardi. Znači, sa privatnom firmom bio uspešan, ali je nemilice pljačkao ono što je bilo u javnom sektoru i napravio takav minus.Da zaključim svoj govor sledećom činjenicom, njegov kolega ministar, za vreme dok je bio ministar Velja Ilić je rekao: „Đilas je…“ Da ne citiram Velju Ilića do kraja, ali se sa njim u potpunosti slažem. Hvala.

Dakle, kaže tajkun Đilas – strašno je uvređen i neistine su iznete. Sad, ja ne znam, hoće da kaže da na ovoj slici nije on ili nije njegov lokalni funkcioner koji je nedelju dana nakon što su slikani zajedno uhapšen sa 66 kila droge. Da li je to neistina? Da li je ovo montaža ili onaj nelegalni pištolj koji je nađen kod tog čoveka?Kaže, neistina je verovatno da je onaj njihov Menandez sada tamo u zatvoru u Americi zato što je sarađivao sa albanskim kriminalcima i zato sprovodio njihovu zajedničku agendu, sve najgore na teret Aleksandra Vučića, Srbije itd. Šta je neistina? Da li je neistina izveštaj Verice Barać?

potpisao sve one finansijske izveštaje koji su gabaritima deset puta veći od onih tamo njegovih foldera malopre u kojima je sam priznao 619 miliona evra prihoda dok je bio na političkoj funkciji, a nije ništa od toga imao pre nego što je došao na političku funkciju. Šta je od toga neistina, gospodo? Biće da je istina apsolutno sve, od prve do poslednje reči.Meni se malopre obratio Dragan Đilas, kako on kaže, na tabloidni način.

onim generacijama koje ste upropastili, oterali iz ove zemlje, zadužili, unesrećili čak i one koji se tada još ni rodili nisu. Dužni ste svima i to ćete da nastavite da plaćate, između ostalog, i u ovoj sali, gde ćete da slušate o istini.

Ono što je praksa ovih dana da u ovim napisanim govorima koje nam čitaju obavezno i promaše temu. Očigledno da su autori ne baš mnogo upućeni u skupštinski rad i u tačku dnevnog reda, pa pričaju o svemu ostalom osim o onome što je na dnevnom redu. Ali, dobro, budući da smo po prvi put videli uživo ono što su nam predstavljali kartonom, možemo da na neki način pređemo preko toga i da to prevaziđemo.Nemam problem da pričamo o tome kako protiču izbori i kako izgledaju izbori kada onaj ko je predvodnik koalicije sa druge strane krene od sopstvene odgovornosti. Ja sada želim da podsetim na nekoliko stvari.Naime, 2020. godine, i to samo uzimam poslednjih četiri godine, je proglasio bojkot, bojkot, objavio da je pobedio u tom bojkotu a posle toga se to srušilo kao kula od karata i ispalo je da to baš i nije onako kako su zamislili. Odgovornosti nije bilo.Godine takođe je najavio pobedu na izborima u Beogradu, najavio pobedu na izborima u Srbiji, nije pobedio ni u Beogradu ni na republičkom nivou - odgovornosti nije bilo.Na ovim izborima su sami rekli, bez da ih je iko pozvao, pitao, sami istakli da su njihovi ciljevi da SNS u parlamentu dođe na maksimalno 85 mandata, da oni pobede u Beogradu, itd.

može prvo gospodin Đilas da se izjasni da li prihvata Boru Novakovića kao kandidata za gradonačelnika Novog Sada, pa da onda razgovaramo oko toga. Tako da, ako Đilas potvrdi, onda ćemo pričati o tome da li ćeš nas pobediti ili ne, a ako gospodin Đilas ne potvrdi, onda džaba.Što onda džaba.Što se tiče tih ciljeva koji su postavljeni, oni su apsolutno neostvareni.Ima jedan cilj koji sada gospodin Đilas sam kaže da ga nije ostvario i kaže sledeće - U Leskovcu, na biračkom mestu Drvodelja, ako sam dobro zapisao, bio je taj rezultat, na drugom biračkom mestu nekom bio taj rezultat. Moje pitanje je - a gde su vaši kontrolori koji su potpisali te zapisnike? Obećali su svojim biračima, upravo gospodin Đilas i svi oni zajedno da će na svakom biračkom mestu imati kontrolu i da neće jedan jedini glas moći da im se oduzme. Tako su rekli. Da li on to sad nama kaže da je bio nesposoban da obezbedi čuvare kutija na osam i po hiljada biračkih mesta, što ja ne verujem, mogu da mislim o njemu i da je ovo i da je ono ali da je baš toliko nesposoban sumnjam. sumnjam. Sa druge strane, očigledno je da su njegovi kontrolori potpisali taj zapisnik i da to apsolutno odgovara onome što je bilo u kutiji. Sada se njemu posle svega čini da taj rezultat ne odgovara onome što bi on voleo da bude.

Marijan Rističević je zahvalio, a ja ću vam podrobnije objasniti. Ne mojom odlukom nego nekoga od vas, a rekao bih ovoga koji je konačno govorio, izabrali ste katastrofalnog kandidata za gradonačelnika Beograda. Izabrali ste čoveka koji vam je prećutao pola biografije. Pola života je čovek obrisao gumicom. Predstavio se kao novo lice, kao osveženje na političkoj sceni, a onda, u jednom danu, ovako šaljivom akcijom na društvenim mrežama Ane Brnabić i mene, pokazivanjem nekoliko slika, da, da, možete vi da uzdišete koliko hoćete, jer te tvitove nisu delili naši, naše baš briga koji je vaš kandidat, nego su vaši padali u nesvest, jer otkud vaš kandidat kao kandidat DSS 2004. godine na Rakovici? Otkud vaš kandidat u ministarstvu Nenada Popovića? Ko je predložio tog vašeg kandidata? Nismo vam ga mi birali, sami ste ga izabrali. Ali, nije ni tu kraj.Lista kako je pravljena i kako je rađena, zaista zaslužuje veliko hvala sa naše strane, jer ne samo da smo imali podršku naroda, nego smo imali i podršku iz opozicije da pobedimo na tim izborima, a evo i kako. Oterao je Vuka Jeremića - on osvojio 19 hiljada glasova, oterao Borisa Tadića - on osvojio 15 hiljada glasova, oterao Dveri i Zavetnike - oni osvojili 24 hiljade glasova, oterao neku grupu građana "Ćale ovo je za tebe", kako su se zvali - šest i po hiljada glasova. Kad sve saberete, to je oko 65 hiljada glasova. To je osam mandata. I ja zahvaljujem zaista jer je don od osam mandata nama dao bar polovinu, a ovo ostalo se podelilo među drugim listama i zaista hvala vam od srca na tome i ja vam želim da ovako mudro vodite politiku i u budućnosti. To će biti svakako na vašu štetu, ali na korist države Srbije.Sa druge strane, čak i to što smo uspeli da formiramo većinu i tu smo napravili razliku, nismo želeli da ulazimo u takav aranžman za razliku od onih koji nam danas govore o krađi, o ovome ili onome, koji su bez ikakvih problema zavrtanjem ruke koalicionom partneru ih naterali da ponište koalicioni sporazum koji su potpisali na Kalemegdanskoj terasi, a onda po celoj Srbiji, od opštine do opštine, od grada do grada, rušili koalicije koje su bile formirane da bi pravili koaliciju sa njihovim strankama.Tako da mi očigledno različito posmatramo politiku i zbog toga ćete imati izbore, pošto nije mogla da bude formirana vlast za koju bismo smatrali da ima apsolutni legitimitet, imaćete izbore 2. juna pa ćemo i tamo videti kako ćete da prođete.Što se tiče huligana i kriminalaca, pojave se neki ljudi u gradu u kome živim i krenu da pišu grafite, grafiti su bili - Milenko Jovanov - sramota Kikinde, vi mislite da je istina, građani nešto ne misle da je istina, ima neke druge sramote kojoj ste se vi vezali i izabrali da vam vodi tamo stranku, pa biće da je u tom pravcu narod razmišljao. I privede policija te ljude, kad ono mustre koje su radile sledeću stvar - teška krivična dela iz 2008. godine i to

godine razbojnička krađa i ugrožavanje javnog saobraćaja, jedna osuda za krađu na osam meseci kućnog zatvora. To su građani koje ste vi angažovali da dele vaše letke, da pišu grafite za vas i da idu u kampanju od vrata do vrata.

Jovanov** Što se poljoprivrede tiče ja bih razumeo da nam o poljoprivredi govori neko drugi, ali osoba koja je vlasnik hladnjače koja je pretvorena u deponiju komunalnog otpada i štenaru zaista može sam da doprinese razvoju poljoprivrede ako je zabrinut za njeno trenutno stanje. Dakle, sam da pokrene hladnjaču za koju je ova država dala pare, Ivana Dulić Marković konkretno, nekoliko puta, a onda je gle čuda i na jedan vrlo interesantan i volšeban način raznim prebacivanjima od jednog do drugog, kao ono dupli pas kad igraju fudbaleri, ta hladnjača završila u vlasništvu gospodina Đilasa, odnosno njegove kompanije, da budem potpuno precizan.31/1 što je interesantno je da je u toj celoj priči država oštećena, naravno, jer je uzet kredit po jednom osnovu, posle toga je ona prodata, jer kredit nije vraćen, po mnogo nižoj ceni. Tako da, ukoliko zaista želite da unapredite poljoprivredu, eto vam prilike da to pokažete delom. Mislim da će to biti na dobro svih, umesto što tamo vaš kompanjon i čovek koga ste izabrali da vam je lider u tom gradu drži pse i odlaže komunalni otpad.Što se tiče zakona koje ste predlagali, a nisu vam prošli, ili vas vaše kolege iz parlamenta nisu dobro informisale ili svesno iznosite neistine. Treće ne može da bude. Dakle, mi smo kao SNS, kao poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“, prihvatili da podržimo vaše predloge. Nisu prihvatali oni koji su sada sa vama na listi. Oni su obustavili razgovore i glasanje o tim predlozima.Tako da, ako govorite o tome da ste vi imali predloge koje mi nismo hteli i mi smo se o njih oglušili, pa ne znam da li se sećate… Ne sećate se? Pa, zato što su vaše kolege, Lutovac pre svih, a onda i Zelenović i svi ostali, odbili da to potpišu da to bude zajednički predlog.Dnevni red? A sad smo na dnevnom redu? Dobro.Dakle, odbili da to potpišu, kao što su odbili da prihvate vašeg kandidata za potpredsednika Skupštine, jer su vas tada nazivali izdajnicima. Pričali su da ste se prodali Vučiću,

što jeste samo poenta, to je da je u toj situaciji taj ceo proces, za koji zaista nismo imali ništa protiv, zaustavljen od strane onih sa kojima danas sedite i koje predvodite.Na kraju, ohrabrili ste se, ušli u institucije i ja mislim da je to dobro. Nema potrebe ja da ponavljam sve ovo što su rekle kolege, biće prilike, što ste sami rekli – ćeraćemo se još. Bilo bi dobro da ostanete ovde tokom celog mandata, da ne podnosite ostavku da uđe neko drugi, jer to bi onda ponovo predstavljalo bežanje sa bojnog polja, a još bi bolje bilo da konačno svojim imenom i prezimenom stanete ispred svih onih koje predvodite, da budete kandidat za gradonačelnika Beograda, da budete kandidat za premijera, da budete kandidat za bilo šta. Da prestanete da se krijete iza tuđih imena, da prestanete da se krijete iza bilo koga, nego da sučelite tu vašu dominantnu politiku, koju ste nam ovako srčano i borbeno pročitali, sa politikom predsednika Vučića, a narod onda neka bira da li želi vas ili želi nastavak politike koja je uspela da izniveliše sve one propuste koje ste pravili u prethodnom periodu. To bi, mislim, bilo fer i pošteno.Umesto što pričate o tome kako se mi krijemo iza Vučićevog imena, mi se ponosimo što je predsednik Vučić naš lider. Nije predsednik stranke, ali jeste lider i jeste čovek koji je utemeljio politiku kojoj pripadamo. Vi vašeg lidera sakrivate. Kad su protesti ne sme da govori, kad su šetnje mora da bude u 250. redu, kad se pravi lista on mora da bude negde pri dnu da ga niko ne pronađe itd. Dakle, hajde da konačno prestanemo, u stvari da prestanete, da obmanjujete građane i da izađete imenom i prezimenom onoga ko vas je okupio, onoga ko je sve isfinansirao itd.Najzad, itd.Najzad, prestanite da pravite atmosferu u društvu u vašim medijima koja vodi ka kulminaciji nasilja. To nije dobro ni za vas, nije dobro za nas, nije dobro za zemlju. To je apsolutno pogrešno i pogrešan put. Prestanite da pišete stvari koje su napred naručene. Optužujete ljude, izmišljate šta se dešava i evo u ovom trenutku dok govorim, to se dešava u vašim medijima. Ponavljate jedno te isto, izmišljate stvari31/2 MZ/MTkoje nisu tačne, a sve u cilju stvaranja atmosfere u društvu da ovde neko nekoga na kraju fizički napadne i da se to tako završi. Prestanite to da radite, to jednostavno neće dobro izaći.U svakom slučaju, o svemu onome što ste radili i kako ste radili, ali pošto me ovi požuruju, sad ćemo da produžimo. Pričali ste i napadali ste ljude, doseljavanje birača, pričali ste o tome kako se povećava birački spisak itd. A istina je sledeća. Za 10 godina vaše vlasti upisali ste 145.331 birača. Za 10 godina naše vlasti 19.477. Šta se to sad desilo? Zašto ste to radili? Napadali ste državu, napadali ste medije, pokretali ste pitanje rijaliti programa. Rekli ste kako je to nešto što zagađuje društvo, iako na nekim televizijama sa kojima imate veze rijalitiji i sada idu, upravo je krenuo jedan.Ali ono što je bila direktna posledica vašeg rada i „Emotion Production“, kako se zvala ta kuća, „Sve za ljubav“ – 479 epizoda, to ste mogli ovog da pošaljete što dobacuje, to je njemu jedina šansa bila, posle toga „Menjam ženu“, posle toga „Leteći start“, „Bračni sudija“. Ili hoćete ovako, „Sve za ljubav“ – 479 epizoda, „Menjam ženu“ 353 epizode, „Leteći start“ – 291 epizoda, „Bračni sudija“ – 146 epizoda, „Moja velika svadba“ – 94 epizode, „Zvezde ulice“ – 15 epizoda. Znači, vi ste napravili rijaliti od svega. Dakle, „Sve za ljubav“, prvo se upoznaju, pa onda „Moja velika svadba“, pa ako si nezadovoljan onda menjaš ženu, ne, prvo ako si nezadovoljan ide „Bračni sudija“, pa ako se ne dogovorite onda možeš da menjaš ženu. I to ste vi prodavali Srbiji.

Aleksandar Vučić je učestvovao u nečemu što je bila emisija „Plesom do snova“, koja je humanitarnog karaktera i gde je novac prikupljen kroz tu emisiju išao na lečenje dece. Ali dobro, vama i to verovatno smeta, pa vam je to sporno. U redu. I to možete da poredite sa ovim. Možete da poredite sa ovim. A da ne pričam o prvom rijalitiju u Srbiji – „Velikom bratu“, u kome je učesnik polnim

vidim samo da si se ti dobro naložio. Ja samo vidim da si ti dobro naložen od rane zore, podmazan, ferceraš kao Jesi li završio? Ja mislim da u situaciji u kojoj je Aleksandar Jovanović Ćuta zdrav, ja jedino mogu da budem bolestan. Nemoguće je da smo na istoj poziciji on i ja. Tako da, ako on za sebe smatra da je zdrav, ja potpuno prihvatam da mi kaže da sam bolesnik.Prema tome, to su vrlo jasne stvari koje su rađene u prethodnom periodu. U tom kontekstu govoriti o bilo kakvoj kritici rijalitija, možda, ali ne od strane onoga ko je rodonačelnik rijalitija u Srbiji, onoga ko je dodeljivao placeve tim studijima i onoga ko je pravio biznis od toga.Kada pričamo o toj preprodaji sekundi i reklamnog prostora, mi smo došli u fenomenalnu situaciju koja je nezabeležena bilo gde u svetu, da je Narodni muzej, koji je bio zatvoren u to vreme, plaćao reklame. Gde su se plasirale reklame o zatvorenom muzeju, ja ne znam, ali to je to o čemu pričaju kolege, i što se tiče prihoda i što se tiče svega ostalog.32/1 JJ/LŽ 15.20 da ćete prestati da proganjate ljude po sudovima, da biste ih ućutkali. O tome javno govorite, dakle, to i ne krijete na kraju krajeva, to kažete ljudima sa kojima se sretnete u sudu.Što se tiče te prazne fascikle, kada se ta fascikla jednog dana napuni, dovoljno je samo jednim papirom, vi svakako ovde više nećete biti. Hvala.

Hvala vam gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, ali pre svega želim vama da se zahvalim i da čestitam, gospodine Radenoviću, na poslu koji obavljate vodeći ovu sednicu i ovu raspravu ovakvu kakva je već bila, u atmosferi koja nam je dobro poznata, moram da vam kažem, radite to na izvanredan način. I, čestitam u ime kompletne naše poslaničke grupe, verujte da je način na koji sednicu vodite na ponos i svima nama, jer upravo i našoj poslaničkoj grupi pripadate, svima nama sa čije ste liste izabrani za narodnog poslanika, a uveren sam i svima ostalima koji vas poznaju imali su priliku da sa vama sarađuju. Svaka vam čast.Što se tiče ostalih u ovoj sali danas, pre svega hoću da zahvalim onim narodnim poslanicima koji su dobro razumeli šta posao narodnog poslanika podrazumeva i to pokazali svojim dostojanstvenim ponašanjem i odnosom prema ovoj instituciji, a i onim što su imali da kažu.

pa, zbog toga si dužan da tim ljudima ukažeš poštovanje, a jednako da pokažeš i da poštuješ ljude koji su glasali za nekog drugog. Želim da na tom korektnom odnosu zahvalim. Glas naroda je glas Boga, mi smo to rekli odavno, i mi to tako vidimo i mi to tako na taj način poštujemo.Šta je taj glas naroda rekao? Rekao na slobodnim i demokratskim izborima u decembru mesecu 2022. godine, da milion i 800 hiljada glasova tog naroda ide izbornoj listi „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“. Onoj izbornoj listi koja je zastupala i zastupa i danas politiku predsednika Aleksandar Vučića. To je značilo najbolji procentualni rezultat, ali i najveći broj mandata hiljada glasova više za tu politiku u odnosu na prethodne parlamentarne izbore. Devet mandata više.Narod je rekao ta politika, ta izborna lista, ima apsolutnu većinu u ovoj sali danas, u 14. sazivu ove Narodne skupštine. I, po prirodi stvari naša poslanička grupa najveća je i najbrojnija u ovom sazivu predlaže predsednika Narodne skupštine. Predložili smo da to bude Ana Brnabić.Smatramo da je reč o predlogu koji zaista zaslužuje najširu moguću podršku jer smo mi na taj predlog ponosni, ponosni na Anu Brnabić i na sve ono što je uradila, ponosni na veliki posao koji je iznela i u kom smo svi na svoj način imali i priliku, ali rekao bih pre svega, čast i privilegiju da učestvujemo.32/2 JJ/LŽHoću da se zahvalim svima koji su taj predlog podržali. Dakle, našim saradnicima, partnerima, iz Narodne seljačke stranke, iz Pokreta socijalista, Ujedinjene seljačke stranke, podržala je i Ruska stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera, Savez vojvođanskih Mađara, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, dali su svoje potpise podrške i poslanici Stranke pravde i pomirenja. Hvala svima 156 potpisa iza ovog predloga stoji. Narod je svoje rekao.Što se tiče Ane Brnabić, ona je taj narod uvek umela dobro da čuje, razume i da onu politiku sprovodi koja je podrazumeva sve ovo o čemu vam govorim sada, a to znači da je narodna volja svetinja. Biografija Ane Brnabić je celoj Srbiji dobro poznata i u onom životnom, profesionalnom ako hoćete delu i u onom političkom. Politički deo biografije Ane Brnabić nedvosmisleno je vezan za upravo ovu našu zajedničku politiku, politiku čiji lider predsednik Aleksandar Vučić. Da učestvujete u toj politici, da joj pripadate, da imate čast da je zastupate na bilo kom mestu, mi to često govorimo, zaista je stvar za ponos, jer je ta politika istorijske promene napravila za Srbiju tokom prethodnih godina.A ne moram ni da vam kažem šta tek znači da učestvuješ u realizaciji politike, da je zastupaš na tako istaknutom i odgovornom mestu kao što je to činila Ana Brnabić. Služila je otadžbini najpre u Vladi na čijem se čelu nalazio Aleksandar Vučić, tada na poziciji ministra. Kada je započeo svoj prvi mandat, kao predsednik Republike Aleksandar Vučić, Ana Brnabić je nastavila da tu politiku zastupa na mestu prvog ministra, odnosno predsednika Vlade. I, sve ono što smo napravili prethodnih godina zaista je vezano za taj njen politički, profesionalni, stručni i u svakom drugom smislu rad.Šta je ta politika obezbedila? U tri ili četiri možda najvažnije stvari, samo da se podsetimo na ono što Srbija zna vrlo dobro i zbog čega je za tu politiku i glasala ubedljivom većinom ponovo prethodnog decembra. Ta politika je obezbedila hiljada novih radnih mesta u ovoj zemlji, na stotine novih fabrika, proizvodnih pogona koje je lično otvarao Aleksandar Vučić, radeći sve suprotno partijama iz bivšeg režima koje su za jednog mandata svoje vlade, pola miliona ljudi ostavilo na ulici, bez posla.Ovo je razlika esencijalna, osnovna stvar, možete vi da budete više ili manje zadovoljni bilo kojim od političara lično, ali tih 550 hiljada novih radnih mesta znači toliko porodica u ovoj zemlji koje svakog meseca imaju primanja, znači toliko njihove dece koje imaju hleb na stolu. To je suštinska razlika i koja pokazuje odnos prema ljudima, brigu za njih. Pokazuje i prioritete, nisu bili nama koji se bavimo ovom politikom i koju mi sa ponosom predstavljamo prioriteti lični džep ili računi posejani koje-kuda po belom svetu, bili su ovima pre nas. E, zato za tih pola miliona ljudi koje su ostavili na ulici, zakatančili im fabrike, prsnom malim mrdnuli nisu.Šta je naša politika još promenila? Naravno, vodili smo računa i o primanjima ljudi, o platama, penzijama, time što smo došli preko 800 evra prosečne zarade u Srbiji krajem prethodne godine. Pa, samo to uporedite šta znači kada radiš suprotno od onih koji su se hvalili prosečnom platom od 329 evra, pričali da je to raj na zemlji, da treba time da budete presrećni, kakvu smo mi razliku napravili. Penzije u odnosu ondašnjih 200 evra, brat, bratu dvostruko više, već sada. Minimalne zarade skoro trostruko, bolje i više sada. I, bukvalno bilo koji aspekt života da pogledate, društveni segment, sve je samo bolje. Pominjali ste svašta danas i poljoprivredu, pa32/3 JJ/LŽdanas je finansiramo samo četiri puta uspešnije. Zdravstvo, pa mi više nego sto puta bolje finansiramo lečenje dece pre svega u ovoj zemlji, ali i odraslih. Pogledajte samo šta god hoćete, puteve ste pominjali, neki od vas danas.Danas danas.Danas se mi hvalimo sa ponosom govorimo o tome da imamo 450 novo izgrađenih kilometara auto-puteva, brzih saobraćajnica u prethodnih nekoliko godina. Koliko je to 11 ili 12 puta više u odnosu na ono prethodno vreme kada vas je bilo bukvalno sramota da govorite o rezultatima kako su jadni bili. Novim prugama kakve imamo danas, a kako može da konkuriše jedna nula najobičnija, jer im je to rezultat bio, nula kilometara novoizgrađene pruge. I, nula im je ako pričamo o bolnicama, kliničkim centrima, bilo kojim objektima zdravstvene zaštite bila i kada kažu ono pogledajte semafor, pa i na to misle, jer na toj strani semafora koje je trebalo njihov rezultat da pokaže, svih zajedno koliko ih je bilo nula, pa nula, a mi se danas sa ponosom bavimo 130 i nekim novo izgrađenim objektom zdravstvene zaštite i bolnice i kliničke centre i sve drugo kad gledate, tehnološke parkove, nove naučne institute, koje još od Josipa Broza niko nije ni pokušao da pravi. Šta god hoćete, ljudi, sve su to rezultati one politike u čijoj je realizaciji značajnu ulogu imala Ana Brnabić. To joj je najbolja moguća referenca i preporuka za obavljanje bilo koje odgovorne državne funkcije, a svakako biti predsednike Narodne skupštine upravo to podrazumeva.33/1 ima takvu preporuku tamo? Svi zajedno da se skupe, imaju li takvu preporuku tamo? Nemaju. I cela Srbija zna da je istina ovo što govorim.A u čemu se takođe uvek ogledala razlika između nas i njih? Jer se mi nikada nismo zadovoljavali time da pričamo šta je bilo, šta je završeno, šta smo već postigli, nego smo mi uvek govorili i o budućnosti i o onome što ćemo da uradimo i dalje. I o planovima i o projektima i o vizijama i o idejama.Zato mi danas pričamo o planu „Srbija Ekspo 2027“o projektu „Skok u budućnost“ a dok mi pričamo o 2027. godini i o budućnosti šta se nudi od strane onih tragično neuspešnih, prokleto sebičnih koji su samo sebe gledali dok su uništavali sve što su mogli u ovoj zemlji, o prošlosti slušamo samo. Njihova je vizija, godina 1996.I kad ih pitate – šta nudite Srbiji? Osim, samo beskrajne lične mržnje prema Aleksandru Vučiću koja im je postala smisao života, prema svim članovima njegove porodice, računajući tu i brata kog su i danas pominjali, ali i roditelje, ali i decu, suprugu, bilo koga na svetu. Mržnja prema stranci kojoj pripada Aleksandar Vučić i svim njenim ostalim članovima.Šta još nudite Srbiji? E, onda čujete – hoće put, ali u kontra smeru, da idemo nazad u dve ili tri decenije, u rikverc i to je suštinska razlika. A mi, kada o toj budućnosti govorimo, govorimo jasno i precizno da 2027. godinu ova zemlja dočeka sa prosečnom platom od 1.400 evra, pa to uporedite sa onim od čega smo krenuli jel to četiri ili pet puta manje bilo. Sa prosečnom penzijom od 650 evra, uporedite sa onih 200. Sa garantovanom minimalnom zaradom od 650 evra uporedite sa onih bednih ponižavajućih 150 evra od kojih smo krenuli zahvaljujući njima. To znači, taj projekat. Uz sve one nove stotine kilometara autoputeva, stotine kilometara novih železnica, nove fabrike, nove naučne institute, dalju modernizaciju zemlje, osvajanje novih tržišta, dakle, to je naš plan za budućnost a u kreiranju tog plana o čijoj je važnosti baš sve govori činjenica da ga je lično predstavio predsednik Aleksandar Vučić. U kreiranju tog plana važnu ulogu imala je naravno, ponovo i Ana Brnabić.I to je, ponoviću, najbolja moguća preporuka za obavljanje najodgovornijih državnih funkcija. Uopšte ne sumnjamo, ni najmanje da će na mestu predsednika Narodne skupštine Ana Brnabić da bude izvanredno uspešna. Dokaz svemu tome jeste ovo što sam vam pomenuo i sve ono što nismo stigli da pomenemo, jer prosto vremena nemamo neograničeno. I svi znate da je od prvog do poslednjeg slova sve što govorimo istina. Zašto smo ponosni na Anu Brnabić, koja ima sve potrebne kvalitete i da na mestu predsednika Narodne skupštine bude uspešno. I kada je reč o marljivosti, i kada je reč o posvećenosti i kada je reč o znanju i kada je reč o veštinama i političkim ali i svim drugim.I dozvolićete jednu stvar želim da dodam sasvim lično. Nije uobičajeno, znate već u prirodi je ljudi da se teško preko usana prevali kada treba nekome da odate priznanje ili da kažete da je u nečemu od vas bolji.Ali ja hoću da vam kažem danas, sasvim mirno potpuno iskreno i sa punom svešću šta znači sedeti na tom mestu koje je predviđeno za predsednika Narodne skupštine. Da sam potpuno uveren da će i u tom poslu sa upravo tog mesta Ana Brnabić biti još uspešnija.Sprovodićemo ono što je naš osnovni zadatak kao što smo radili i ranije, a to znači doslednu onu politiku za koju je Srbija glasala, doslednu onu politiku koja je pobedila i kojoj je narod dao svoje poverenje rešio da mu upravo ona vodi budućnost i decu u nekom još boljem i uspešnijem smeru.33/2 politiku da sprovodimo i tu narodnu volju da poštujemo. To je naša obaveza. To je zakletva koju smo ovde položili, to vam je ako baš hoćete i obećanje cele ove poslaničke grupe koja sa ponosom nosi ime predsednika Republike, sprovodićemo tu politiku, sledićemo tu narodnu volju, borićemo se za svoju zemlju i u toj borbi Srbija će da pobedi.Srbija će da pobedi, nemojte da imate nikakve sumnje. Znaće da toj politici i svoj značajan doprinos pruži i ova Narodna skupština u svom Četrnaestom sazivu, sa Anom Brnabić na čelu.Dakle, ta politika, ona je naša obaveza i upravo zbog nje budite uvereni trudićemo se, radićemo, borićemo se, naša podrška Ani Brnabić pokazaće se u svakom trenutku, svakom sekundu te borbe i glasanjem koje će da usledi danas, sutra ili ovih dana, ali u svakom trenutku koji budemo proveli u ovoj Narodnoj skupštini, u svakom segmentu našeg zajedničkog rada.Želim na samom kraju gospodine predsedavajući da nam svima poželim da nam ta borba i taj rad budu uspešni, srećni i nek nam budu blagosloveni, zato što je to rad i borba koji su najvažniji, najvažniji jer se tiču onoga što je na svetu najvažnije, a to je naš narod i naša voljena Srbija, kao slobodna, suverena, samostalna država koja vodi računa samo o svojim interesima i sluša glas samo svog naroda i koju neće moći ni u rikverc da vrate ni da u odluci da ide u budućnost spreče najgori od najgorih, koji su pokazali da su spremni da kidišu i na vas gospodine predsedavajući, ali i na žene aktivistkinje SNS, kojima je mržnja prema Aleksandru Vučiću, postala smisao postojanja, oni koji su pokazali da je za njih Narodna skupština i ova sala isto što i podrum pića, koji su uništavali naše institucije, demolirali narodnu imovinu, radili to i danas.Oni koji su pokazali da su u stanju da najbednije, najljigavije puze pred kojekakvima u Evropskom parlamentu, ponižavaju sebe i govore najgore o svojoj državi, nadajući se da će na taj način ili nasiljem ili tako što će neka tuđa ruka, ili neka ruka spolja da ih na vlast posadi, da se dočepaju fotelja i prilike za novu pljačku.Nikada u tome neće uspeti, to im Srbija sigurno neće dozvoliti.Još jednom, doprinos toj borbi daće i naša Narodna skupština, uveren sam na način na kom će i druga strana moći samo da uživa, ali mogu da im obećam, biće im to za pamćenje. Živeo naš narod, živela nam naša jedina otadžbina, slobodna i suverena Republika Srbija.

listu šefova poslaničkih grupa, svima koji su podržali naš predlog, svim kolegama sa kojima smo zajedno potpisali ovaj predlog. Želim da se zahvalim i onima koji nisu podržali naš predlog, ali su na jedan pristojan i civilizovan način diskutovali i izneli svoje kritike, svoju politiku i sve ostalo.Nažalost, čini mi se da i u ovom sazivu ulazimo u ono što smo imali prilike da gledamo u prethodnom, a to je da ćemo tokom celog saziva slušati jedne te iste govore, jer mi smo danas imali prilike da čujemo nekoliko govora koji bi bili prilično osnovani i bavili bi se temom izbora Vlade, recimo, Republike Srbije i politike koju će Vlada da vodi, pa onda to kritikovati, ali kritikovati izbor predsednika parlamenta sa ove strane, onda to nema nikakve logike.Isto tako, prisustvovali smo istim ispadima od strane istih ljudi iz prethodnog mandata. Dakle, potpuno iste, potpuno identične situacije. Očigledno da ih činjenica da im takvo ponašanje nije donela ništa, mada njima konkretno možda i jeste, pošto su novostvorenu stranku, zahvaljujući milosti onoga ko ih je stvorio, nagurali na veliki broj mandata, mnogo nesrazmerno veći u odnosu na ono kolika im je podrška u narodu, ali to je već njihova stvar i baš me briga. Međutim, ne vide da jednostavno, ono što je gospodin Orlić rekao u jednom obraćanju, njima to ne govori ništa. Oni su u prošlom sazivu mogli da sazovu vanrednu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije. U ovom sazivu, upravo zahvaljujući takvom ponašanju iz prethodnog saziva, to više nisu u mogućnosti. Što se mene lično tiče, nastavite samo tako.Ono što je bitno da kažem jeste da je buduća predsednica Skupštine imala prilike da vidi sa čime će se sve suočavati i mislim da mi svi zajedno moramo da poradimo na tome da ovo bude dom u kome će se pričati o onome što je tačka dnevnog reda, a ne o onome što nam je neko napisao da pročitamo, da se govori o onome o čemu treba da raspravljamo, jer to građani od nas očekuju, da čuju šta mislimo o konkretnim pitanjima i konkretnim zakonima koji se nađu na dnevnom redu, a političke poruke mogu da se kažu i u holu, na konferenciji za štampu, u nekom uvodu itd.Naravno, Skupština je parekselans političko telo i uvek će biti potrebe da se iznese i nešto što je politički stav koji nije ni vezan za tačku dnevnog reda, ali nikada to nije bilo ovako brutalno kršenje dnevnog reda, Poslovnika i svega ostalog kao što je bilo u prethodnom sazivu i sada.Više se čak ni ne pokušava da se upakuje u neku oblandu ono što treba da se kaže, a nije baš vezano za dnevni red, pa se da nekakva bar veza, nego jedan priča o jednom, drugi o drugom, treći o trećem, onako kao kod kod Slavice Đukić Dejanović u emisiji. Dakle, legnu na krevet, pa šta je kome na duši to iznesu.Prosto, mislim da će to biti izazov sa kojim moramo da se suočimo i da svi zajedno damo jednu drugačiju sliku parlamenta u periodu pred nama, posebno imajući u vidu činjenicu da se suočavamo sa izazovnim vremenima, sa vremenima u kojima će biti veoma važnih i veoma teških situacija za našu zemlju i za naš narod.U tom smislu i mi kao vladajuća većina, ali i svi poslanici treba da damo doprinos da Srbija kroz to prođe sa što manje štete. Ako može i bez ikakve štete.Vama se još jednom zahvaljujem na zaista divnom vođenju sednice.Žao divnom vođenju sednice.Žao mi je što ljudi koji su sa druge strane nisu imali razumevanje onoliko koliko smo mi imali razumevanja u prethodnom sazivu za Vladetu Jankovića, koji je zloupotrebio poziciju kada je izabran tu, kao i vi, zahvaljujući krštenici, a ne zahvaljujući tome što ga je neko izabrao, da održi jedan govor koji nikakve veze sa životom nema, koji je brutalno zloupotrebio poziciju na kojoj se slučajno našao, ali niko zbog toga nije skakao, nije podizao Poslovnik i nije udarao po klupama, nije se pentrao po ovom delu sale itd.34/2 GD/SČPrema tome, ja se nadam da će se ljudi naučiti toleranciji, da će se naučiti tome da ne živimo svi u njihovom balonu, da nismo svi njima istomišljenici, da moraju da trpe i nas koji podržavamo politiku predsednika Vučića i koji smo većina u ovoj zemlji. Dakle, da shvate da manjina treba da bude tolerisana od strane većine, ali da isto tako i većina mora da bude tolerisana od strane manjine.Mislim da je to put koji bi doneo jednu drugačiju atmosferu ovde u Skupštini.U svakom slučaju, sutra već nastavljamo sa listom, pa ćemo čuti šta kažu poslanici. Što se tiče grupa, to je bilo to. Razumeli smo sve. Podršku smo dobili od onih od kojih smo i očekivali, a tamo gde je nismo tražili

Gospodine Jovanov i gospodine Orliću, hvala vam na lepim rečima, naročito na ovom sadržajnom obraćanju.Verujem da će buduća predsednica predsednica parlamenta imati snage, a to je obećala i ranije, da će pružiti ruku, da različitost bude prisutna i da pleni, da ponašanje bude pristojno i time da se popravi slika koju treba da dobiju naši građani zato što, eto, tako je ispalo godinama da televizija vrši te prenose.Mislim prenose.Mislim da nema tih prenosa da bi onda mnogo bili ti govori i priče sadržajniji i ljudi ne bi imali tremu, a ovako osećaju neku obavezu.Poštovani

Hvala